Ще направим втори опит за регистрация. Моля, режим на регистрация.

Уважаеми колеги, по време на пленарното заседание, проведено вчера, на 13 февруари 2019 г., на второ гласуване е докладван и гласуван Законопроекта за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2 ноември 2017 г., подписано на 21 декември 2018 г. След запознаване със стенографския протокол от пленарното заседание и изслушване на звукозаписа от него остават съмнения, че на второ гласуване не са подложени на гласуване наименованието на подразделението „Заключителна разпоредба“ и текстът на параграф единствен. Във връзка с гореизложеното, подлагам на второ гласуване следните текстове от Законопроекта за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2 ноември 2017 г., подписано на 21 декември 2018 г.: „Заключителна разпоредба Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“ Прегласуваме

Гергана Стефанова и група народни представители, на 23 февруари 2018 г.; Данаил Кирилов, Христиан Митев, Емил Димитров и Искрен Веселинов, на 16 ноември 2018 г. С Доклада ще ни запознае господин Кирилов. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! На Вашето внимание е Доклад относно Общ законопроект № 853-03-91 от 19 декември 2018 г. на приетите на 12 декември 2018 г. на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-13, внесен от Гергана Желязкова Стефанова и група народни представители на 23 февруари 2018 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № внесен от Данаил Димитров Кирилов, Христиан Радев Митев, Емил Димитров Симеонов и Искрен Василев Веселинов на 16 ноември 2018 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. „Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Заповядайте, господин Зарков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! взимам думата за изказване по наименованието на Закона, тъй като никой от Вас, нито ние сме имали време да прочетем нещо повече от Доклада, който ни е представен. Питам Ви честно: кой от Вас имаше време да се запознае с Доклада между 9,00 и 6,00 часа, когато беше раздаден, и 9,30 часа, когато го гледаме днес? Предлага ни се да гласуваме на тъмно. Вие гласувате на тъмно. Гласувате неща, които не познавате. Не знаете нито защо се правят, нито до какво ще доведат. Гласувате ги по инерция и сте принудени да го направите. Дори ние, които участвахме в Правната комисия вчера до посред нощите, след полунощ, не знаем какво пише в Доклада, тъй като много от текстовете, които сега ще разглеждаме, бяха взети по принцип и за дообработка. Естествено, Правилникът не познава приемане по принцип на закони на второ четене, където се гледа текст по текст, раздел по раздел, но в Правната комисия една трета в този закон са предложения по чл. 83 на Правилника, който позволява да се правят предложения на място от народните представители, когато става дума за редакционни и дребни поправки, които се правят в заседанието в работен режим. Начинът, по който се употребява тази процедура обаче, напълно обезсмисля разпоредбата в Правилника, според която има срок за предложения между първо и второ четене, който може да е най-малко седем, най-много двадесет и който има за цел всеки да направи своето предложение мотивирано и писмено, за да може то да бъде обсъдено тук, в залата, извън залата. Предложенията, които са представени за разглеждане пред Вас, нямат елементарна оценка от експерти. Вчера на Правната комисия бяха поканени представители на Върховния административен съд, но ги нямаше членовете на Централната избирателна комисия – онези членове, които сезираха председателя на Правната комисия и по тяхно давление той започна тази лудост. След като Ви натиснаха да започнете този процес, след като той излезе от контрол, те вчера не дойдоха да кажат как това ще се отрази практически на изборния процес. Уважаеми дами и господа народни представители, многократно сме критикували начина на работа на Народното събрание, начинът на работа на Правната комисия, начина, по който се взимат решения, но това, което се случи снощи и се случва днес, минава извън всякакви граници. Не Ви ли прави впечатление, че от 00,30 от вчера, когато завършихме заседанието, днес вече само няколко часа по късно, има хора, които са готови да протестират? Не Ви прави впечатление, че се отнемат права на граждани? И дори, сигурен съм, по-голямата част от Вас не могат да си отговорят на въпроса защо, с каква цел? Имах най-искреното чувство и надежда, че в края на миналата година, когато законодателният процес на 44-то Народно събрание беше обект на големи критики не само от опозицията, че това ще Ви подейства отрезвително, като шамар. Какво повече трябва да се случи от група адвокати, които заплашват, че ще си поставят дипломите в знак на протест тук, отпред, защото, казват те: „Правото, което Вие правите и което гласувате, не е правото, което сме учили“? Какво повече трябва да се случи, за да се събудим, когато председателят на Консултативния съвет по законодателство към Върховния административен съд, госпожо Председател, казва: „Разпуснете ни, няма смисъл!“ Какво трябва да се случи повече, когато най-видните ни юристи казват: „Махнете ни от сайта, не искаме имената ни да бъдат свързвани с това, което правите.“? Какво трябва да се случи, за да се разбере, че законодателният процес на правилата, по които се изграждат законите, имат смисъл, не са просто формални? Вчера прекъснахме заседанието в 00,30 ч., но през тези десет часа, в които разсъждавахме, не се прие нито един аргумент, не се чу нито едно обратно мнение.

За съжаление, в днешния ден очевидно ще продължим с истеричния патос, който слушахме снощи до 00,16 часа. Искам да подчертая, че в това 10-часово заседание на Комисията по правни въпроси опозицията не беше прекъсната, не беше осуетена по никакъв начин възможността да изразява становища. Плюс това, казах го и в Комисията, ще го кажа и сега, не сме мерили времето на изказвания, както е съобразно Правилника, защото за нас в този дебат беше важно да чуем и гласовете на опозицията, и гласовете на българите в чужбина, и гласовете на извънпарламентарната опозиция.

Истината е, че точно тези правила, тези предложения, които бяха на българите в чужбина, бяха оттеглени от мен след това възражение на колегата Зарков. Тази сутрин ми се обадиха българи от чужбина и казаха: „Ние качихме Вашия дебат, за да видят всички защо нашите предложения не бяха приети.“

бяха представени на вниманието на Комисията, но, видите ли, двамата колеги от БСП – не си мислете, че пълният състав на членовете на Правната комисия от БСП участваше в този дебат. Даже се радвам, че до края на дебата останаха двама от Вашите общо шест представители в Комисията по правни въпроси. Останаха, но, уви, за съжаление, очевидно неработоспособни, очевидно целейки да създават,

Още тогава потекоха в социалните мрежи клетви, заклеймяване – ще излязат на протести, на стачка. Да, мисля, че има пет човека Ваши симпатизанти отвън, които горещо разкъсват ризи, те не знаят действително за какво – колегите не са разбрали и не са успели да им кажат за какво точно. По твърденията, които повтарят – колегата ги формулира, мислех, че през месец декември Вие си взехте поука. Да, през месец декември, а преди това, а и сега има атака от четири правни кантори, една от които обслужва БСП и написа техния законопроект за корупцията по отношение на организирана критика на законодателния процес.

Не виждам реплики. За изказване – господин Божанков, заповядайте.

Вие поставихте на тест българското общество и го предизвикахте да покаже има ли то съпротивителни сили да се надигне срещу тиранията, или е поставено тотално на колене. В 00,00 ч. през нощта председателят на Правната комисия Данаил Кирилов на коляно преценява

този не е много важен.“ Попитах: „Господин Кирилов, чл. 26а, който касае обжалването на изборите от чужбина, важен ли Ви се вижда?“ Някой каза: „Важен ми се вижда, да вземем и него да включим.“ Ето така се пишат закони, ето така се отнемат демократични права пред затворените очи на българския народ в 00,00 ч. през нощта. Ритуално, господин Кирилов, заклахте преференциалния вот по предложението на „Движението за права и свободи“ с Вашите гласове… ПРЕДСЕДАТЕЛ

и демократичния процес в държавата. Единственото, което ми даваше надежда, е, че историята ще съди всички ни сурово и справедливо. Днес мога да прибавя, че няма да оставим българското общество на историята и на произвола на една шайка,

думата.) След малко! Реплика ли имате? Заповядайте, господин Ангелов. Госпожо Председател! Господин Божанков, така патетичното слово, което държахте, малко е странно, защото „Обединени патриоти“ по Изборния кодекс имаме различни позиции от трите партии. Когато някой човек иска да излезе и компетентно да се изкаже, трябва да каже тези неща, а не да обобщава. Това е все едно аз да кажа, че Вие не сте социалисти, а сте капиталисти. Защото имате бизнес примерно. Другото – най-малко Вие можете да бъдете моралният стожер на „Обединени патриоти“, защото преди две години и нещо в Горна Оряховица Радан Кънев Ви представяше като новия десен лидер в Горна Оряховица

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! С уговорката, че народният представител не заслужава реплика в този случай, аз ще кажа следното. Божанков, има запис! По този запис ще видиш – ще видите! – че дебатът по отношение на предложенията, касаещи оспорванията, тоест тези, които наричаме предложенията за подсъдността на административните актове в изборния процес, започна преди 18,00 ч. Това, което се опитвате да опишете в някакъв такъв стил, не отговаря на истината.

Госпожо Председател, колеги! Абе, младеж, комсомолец!

Моля за тишина в залата! Ще Ви дам думата, господин Рашидов – моля почтително да се отнасяте към народните представители! Обърнете се „на Вие“, както е необходимо и както изисква протоколът.

не заслужава такава обида. Нито един! Откъде накъде аз седя и Ви гледам – вчерашно момченце, ще ми викаш „шайка“. Това не ти е комсомолска организация!

Отсега нататък Ви обещавам, че ще използвам мои думи. В моя речник дума като „шайка“ няма. Други я използват, други са дали тази квалификация. Що се отнася до Патриотите. Колеги, Вие се казвате „Обединени патриоти“, а не „разединени патриоти“. Снощи ритуалното заколване на преференциалния вот мина с гласовете на „Обединени патриоти“ и там няма значение кой кой е. Две от трите партии във Вашето обединение гласуваха така, подкрепиха ДПС, и това не може да остане вечно скрито за Вашите избиратели. Те ще разберат в каква колаборация сте с „Движението за права и свободи“ и с чии гласове мина това гласуване.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Правя процедура по начина на водене, защото изпускате заседанието, а го изпускате, защото разрешавате извън Правилника и процедурата – когато става въпрос за заглавието на Закона, да се правят изказвания по други теми, по общи тези за законодателството, по това кой какво е заклал и по това кой с какво лишава българските граждани от права. Ако трябваше да бъдете обективна, трябваше да спрете тук изказващия се господин Зарков – първо него, защото веднага ще го запитам: кой лишава българските граждани от права? Този, който гласува „против“

и за уседналостта, и други неща. И понеже сте много „за“ качество в законодателството, нито дума – партията Ви „закла“ българските граждани, Цонев! ЙОРДАН ЦОНЕВ: …и които имат право да гласуват. Затова внимавайте кои думи използвате от тук и по адрес на ДПС, и по адрес на законодателния процес, и по адрес на това кой лишава българските граждани от избирателни Благодаря, господин Цонев. Господин Кутев, заповядайте по начина на водене. Нека да бъде към мен забележката, ако може, а не към колегите в залата, тъй като е такава процедурата.

Вие сте председател на Народното събрание и над Вас по нашата Конституция няма никой. Това е, защото се счита, че за председател на Народното събрание се избира човек измежду нас, който достатъчно ясно може да гарантира диалога и дебата в Народното събрание, който всъщност е основата на демократичния диалог в държавата. Тоест Вие в момента не сте просто един депутат от ГЕРБ, не сте един издигнал се или издигнат депутат от ГЕРБ, Вие сте човек с особени функции, особено в ден като днешния. Защото дебатът за Изборния кодек е един от най-преките дебати за демокрацията и в момента Вие сте човекът, който трябва да представлява тази демокрация на този терен.

това, което обяснявах досега, е Вашата отговорност, ако не водите добре това заседание, ще бъде възможно господин Кирилов или някой друг да крещи отдолу, Вие ще изпуснете заседанието, а това е проблем на демокрацията. Този проблем на демокрацията ще бъде Ваша отговорност днес. Вие позволихте от самото начало на няколко човека от различни политически групи да говорят не по заглавието. Само че се сетихте да протестирате за това едва когато дойде опозицията.

изтече, господин Кутев! АНТОН КУТЕВ: …Вашата отговорност днес. Приключвам, госпожо Председател. Вашата отговорност днес ще бъде да запазите рамките на демокрацията. Дали сте дораснали до нея – аз се надявам, че сте, защото сте избрана на този пост, но в края на деня мога да Ви кажа, дали сте. Засега не съм сигурен! Благодаря Ви, господин Кутев. Мисля, че съм изключително стриктна в спазването на Правилника, защото първото изказване беше на господин Зарков – дадох му възможност да говори пет минути общо по темата за Изборния кодекс, след това се включи господин Кирилов. Моля Ви,

много внимателни, защото в момента говорихме за заглавието, а господин Божанков си позволи да говори по точки, които предстои да разглеждаме в следващите няколко часа. Ще държа да се изказвате точно по члена, който разискваме в момента! Благодаря Ви много. ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): За това

Едно заглавие по същество трябва да отговаря на съдържанието. Едно заглавие, което ние сега ще гласуваме, трябва да бъде еманация на това, което сме написали, и то трябва още от самото начало да дава представа за това какво предстои оттук нататък. Напомням Ви, че Изборният кодекс, защото Законът е за изменение и допълнение на Изборния кодекс, е нещо, което – според него, в самия него е записано, в чл. 3, ал. 1: „е призван да осигурява свободно изразяване на волята на избирателя“. Това, което Вие оттук нататък ни предлагате като съдържание и което под никаква форма не съответства на заглавието, за да можем да го приемем като заглавие, е точно обратното. Прави се всичко възможно свободната воля, или свободното изразяване на волята, да бъде замазано с административни и всякакви други методи, по които българският народ накрая да остане убеден, че, изразявайки своята воля, някой не е прочел правилно, не е отчел правилно, и е получил служебното положение да спечели едни избори, защото така си ги е нагласил. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Законът за изменение и допълнение на Изборния кодекс по-добре да го бяхте кръстили „Закон за изпразване на Изборния кодекс от неговото основно съдържание, осигуряване свободното изразяване на волята на хората“. Искам да напомня все в тази връзка, че ако Темида е богинята на правосъдието и на закона, не забравяйте, че тя е облечена, с превръзка на очите и не я превръщайте в леко момиче по бельо! Това, което Вие правите в този закон.

Благодаря, господин Ерменков. Моля да се въздържате от използване на такива изрази! Реплики?

Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона. Гласували

уважаема госпожо Председател. Предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид за създаване на нов параграф. нов § … „§ ... Член 14 се изменя така: „Образуване на избирателни секции извън страната Чл. 14. Избирателните секции извън страната се образуват: 1. където където има дипломатическо или консулско представителство – при наличие на не по-малко от 20 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1; 2. извън т. 1 – при наличие на не по-малко от 40 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави – членки на Европейския съюз; съюз; 3. в местата, в които, на проведени до 5 години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели; списъкът на местата и прогнозният брой секции във всяко място се обявява от Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави – членки на Европейския съюз; съюз; 4. извън местата по т. 1-3 по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Предлагаме на Вашето внимание ред за откриване на секционни избирателни комисии извън граница и в дипломатическите представителства на Република България. Ред, който съществуваше преди да бъде въведен така нареченият „лимит“ за откриване на брой секции в една страна

подобен лимит и подобно ограничаване на права, лишаване от права, има моя скъп приятел Крум Зарков. Може би затова говори за лишаване от права. Аз с интерес ще гледам той как ще гласува по това предложение. Уважаеми колеги, за огромно съжаление на всички, всеки ден България напускат десетки, стотици и хиляди граждани. Българската диаспора извън страната вече надвишава два милиона, може би два милиона и половина. Има държави, в които има концентрация на български на български граждани и някои от тези държави са извън територията на Европейския съюз. Други такива държави, колеги, ще бъдат извън пределите на Европейския съюз на 30 март на 29 март Обединеното кралство напуска Европейския съюз. Една от държавите, в които българските граждани ще бъдат засегнати от този лимит, е Обединеното кралство. Другата такава държава с огромна българска диаспора, повтарям – българска диаспора, е Република Турция. Трета такава държава с огромна българска диаспора са Съединените американски щати. Още една диаспора да Ви кажа. Благодарение на активната дейност на Държавната агенция за българите в чужбина такива държави са и Македония, и Молдова!

за да не се стигне до лимитиране на правата на българските граждани! И, разбира се, специална молба към моя скъп приятел Крум Зарков – той също да подкрепи това предложение!

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Хамид, аз взимам реплика по отношение на Вашия апел към колегата Зарков. Трябваше да заемете правилната поза, за да апелирате пред него. Взимам думата и затова, защото с Вашето изказване Вие имахте желание, очевидно, да въведете дебата, който аз повдигнах с моето предложение във второто четене на Комисията, с предложението ми в ал. 2, след думите „държави – членки на Европейския съюз“ да добавим и „Обединено кралство Великобритания“.

българската диаспора там е една от най-многобройните спрямо другите държави, по тази причина аз направих предложение, което не виждате в Доклада и което – приемам обстоятелството, че не беше гласувано, защото нямаше да получи подкрепа от колегите в Правната комисия. Взех думата обаче, за да посоча на Вашето внимание, че действително, без оглед на развитието на преговорите и на преговорния процес по прекратяване членството на Обединеното кралство, този проблем ще стои и не сме го решили

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, народни представители! Уважаеми господин Кирилов, благодаря Ви за съвета за позата, която трябва да заема, когато се обръщам към моя скъп приятел Крум Зарков. Уважаеми колеги от ГЕРБ, уважаеми господин Кирилов! Това изключение, това деление на българските граждани на живущи на територията на Европейския съюз и на българските граждани, живущи извън Европейския съюз, го направихте Вие. Направихте го заедно с Вашите умни и красиви приятели от „Реформаторския блок“, към които правехте далеч по-сериозни пози, отколкото аз се обръщам към моя скъп приятел Крум Зарков. Стигна се дотам, че правейки изключението, Вие вчера предложихте изключение на изключението специално за българските граждани, които живеят на територията на Великобритания, да направим още едно изключение тоест делим вече българските граждани не на две, а на три! Аз неслучайно тогава Ви направих предложението да запишем не „живущи на територията на Европейския съюз и извън“, а „живущи на територията на страните страните – членки на Обединените нации и извън тях“. Мисля, че така е много по-справедливо! ПЛАМЕН Нека да спрем да делим българските граждани по това къде живеят! По нашата Конституция те имат едни и същи права – права като Вас, права като мен и права като моя скъп приятел Крум Зарков!

и едва ли ние ще намерим идеалния вариант, в който гражданите на България, които живеят временно или за постоянно извън границите на държавата да имат същото удобство да упражнят правото си на глас по същия начин, така както имат гражданите на територията на държавата. Не заради друго, а заради чисто техническите аспекти на организацията на гласуването. Аз смятам, че всеки от нас, ако се обърне към здравия разум, ще ни стане ясно, че няма как секциите, които се организират в Холандия, Франция, Германия, Турция, в други държави да бъдат организирани по същия начин, със същата степен на удобство, на представителство, така както се организират на територията на държавата. Това е нещо напълно нормално и естествено и, струва ми се, по аналогия могат да се намерят стотици примери как държавите по света – не говорим само за Европейския съюз, организират гласуване за своите граждани извън тяхната територия. В много европейски държави, на мен ми се струва, че в това отношение България даже е водеща. Ние правим всичко възможно българските граждани – дори и там, където не живеят на големи компактни групи, да упражнят правото си на глас. Разбира се, тук има един доста сериозен лимит и той е свързан с ресурсите, с възможностите. Няма някой, който да не е запознат как се организира гласуването от българската държава в чужбина и да не е наясно, че това е свързано с огромни средства, пари, свръхнатоварване на нашите представителства, на дипломатическите служби. служби. Добре е някой път, когато се правят такива предложения, да се поиска и мнението на институции като Външно министерство и като всички онези, които организират гласуването в чужбина до съвсем скоро нямахме и списъци на гласуващите в чужбина. В такъв случай гражданите, които гласуват в България, и българските граждани, които гласуват извън територията на страната, при еднакви условя ли гласуват? Ясно е, че това е невъзможно да се случи не заради друго, а защото е невъзможно една малка държава като България да организира планетарно гласуване. И когато ние все повече сме наясно с този въпрос, струва ми се, предлагам да приключат спекулациите по този тип изменения. Ние правим всичко възможно – особено за съседни държави, особено за Република Турция, където е ясно, че ние имаме много наши сънародници по икономически, по други – културни, религиозни причини, които са напуснали България, но в крайна сметка правим всичко възможно те да упражнят правото си на глас. Затова предлагам да не превръщаме тази част от дебата – в дебат за правата на гражданите, защото никой никога не е искал чрез подобни изменения, струва ми се, да ограничава права на българските граждани. Единственото нещо, от което мисля, че сме се ръководили се ръководили като народни представители, винаги е било да направим максимума за нашите съграждани в чужбина и под различна форма – Народното събрание с международни, с чужди делегации, срещи със земляческите общности, винаги сме правили всичко възможно. Предлагам точно тази част от дебата да не я поставяме на тази плоскост, защото тя не касае

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Жаблянов, правя реплика. Ще се съглася с голяма част от Вашето изказване, но с две неща няма да се съглася, ако ми позволите. Първо, това е дебат за правата на гражданите и не може да бъде друго. В българската Конституция е записано, че всички български граждани имат равни права. Там не се уточнява кой къде живее. От друга страна, да, съгласен съм с Вас, че изборният процес сам по себе си е скъпо занимание, скъпо мероприятие, което ние сме длъжни да организираме, и да Ви запитам: не са ли най-големите инвеститори в България точно българите, които работят в чужбина; не внасят ли те годишно в хазната няколко милиарда; не заплащат ли те данъци за своите имоти

трябва да призная, че във Ваше лице наистина считам, че във Вашата група има един сериозен, постоянен и последователен борец за правата на всички български граждани, независимо от това къде живеят. Благодаря Ви за изказването, в което в прав текст споделихте с българските народни представители същността и смисъла на въведения лимит. Стана ясно, че това ограничение е въведено не спрямо всички български граждани, живеещи в чужбина, а към тези наши съграждани, които живеят в Република Турция. Колеги, минаха 30 години от едни събития, в които стотици хиляди български граждани бяха изгонени от Република България. Не продължавайте това отношение към тези български граждани! Благодаря, господин Хамид. Трета реплика? Не виждам. Господин Жаблянов, дуплика ще има ли? Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, по реда на репликите. Уважаеми господин Летифов, правата на гражданите не произтичат от това дали са си платили данъците и къде си ги плащат. Има много чужди граждани, които правят инвестиции в България, но не се ползват с правата на български граждани. Тоест от това дали аз си плащам данъците, не произтичат моите граждански права – поне в континенталните конституционни и правни системи е така, сигурно има и някакви други. Затова предполагам, че по някакъв начин сте се подвели.

и ми се струва, че с разум и взаимно разбиране, с обща гаранция за правата на всички български граждани – не само избирателните, и за социалните права става въпрос, и за пенсиите, и за правото на здравеопазване, и за ползването на социално-осигурителните системи на българската държава – тук говоря за целия обем от права на българските граждани. граждани. Моето изказване беше в смисъл на това, че не искам дебатът за правата на гражданите да се смесва до това колко избирателни секции са открити в град Измир, град Бурса, Хамбург или Ротердам. Струва ми се, че не бива дебатът да го сваляме до това ниво. От свое лично име гарантирам, и мое лично убеждение е в случая, че всеки български гражданин независимо къде се намира, трябва да може да упражни правото си на глас, но казвам, че наистина няма как да сравним условията за гласуване в една държава с големи разстояния – например Испания, или Съединените щати, нормално е, че ще се открият. В такива големи държави, извън Европейския съюз четири, пет, десет секции – да се открият. Няма да може да се удовлетворят потребностите или да се осигури удобството. Това не означава, че с разкриването на една секция в един град на 1000 км, естествено е, че затруднението е много по-голямо, отколкото, ако ще гласувате в София в съседното училище. Правото на човека, който ще отиде да гласува, не е отнето в резултат на това. Разбира се, той е затруднен да го упражни, но не му е отнето правото. Благодаря за вниманието. Благодаря, уважаеми господин Жаблянов. Други изказвания, колеги? Не виждам. Преминаваме към гласуване.

госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Предложението ни касае така наречената „уседналост“ при местни избори – избори за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства. Алинея 2 регламентира срока, в който тези лица преди провеждане на изборите, трябва да имат постоянен и настоящ адрес в мястото, където следва да гласуват. Така изписан текстът, колеги, колеги, не регламентира уседналост, а дава възможност на едни граждани да гласуват и лишава, лишава от правото да гласуват, господин Зарков, лишава от право да гласуват! „Уседналостта“ е друг инструмент, колеги. „Уседналостта“ казва: тук не можеш да гласуваш, но можеш да гласуваш на друго място. „Уседналост“ в истинския смисъл на думата имаше преди да бъде въведен този текст. Трябва ли да има уседналост? Трябва. Не може една седмица преди местните избори някой да се впише в една нова община и да гласува – това не е правилно, но уседналостта в автентичния ѝ смисъл беше регламентирана по следния начин: който към датата на издаване на указ за насрочване на съответния вид избори, избори, в случая местни, има регистрация по постоянен адрес в община Хикс, гласува там. След това не може да гласува на друго място. Обикновено Указът на Президента на Републиката се издава около три месеца преди изборите, може и малко по-рано, така че уседналост в рамките на три, нормално във варианта, в който президентът го прави със своя указ. Тогава всяко лице има постоянен адрес на територията на някоя община и има право да гласува там за разлика от този текст, който само казва къде нямаш право, но не казва къде имаш право да гласуваш. Защото дори и да не направи сега господин Жаблянов изказване и да не каже точно за какво иде реч пак, естествено е, че се касае за нашите съграждани, които живеят в Република Турция

имат къщичка в някое село, плащат данък в това село, плащат такса смет – таксата не е данък, без да ползват тази услуга

България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители!

Конституцията на Република България говори нещо друго. Член 4, Член 4, ал. 3 от Конституцията казва, че: „Република България участва в изграждането и развитието на Европейския съюз“. Член 5, Член 5, ал. 1 казва, че: „Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да ѝ противоречат.“ това предложение ние точно това правим – тези текстове, които противоречат на други текстове от Конституцията, да ги уредим. В смисъл, че чл. 10 от Конституцията казва: „Изборите, националните и местните референдуми се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване.“ Член 42 също урежда този въпрос и казва кои граждани имат право да гласуват и кои нямат право да гласуват. Ще Ви го напомня: „Гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа.“ Ето на този текст противоречат и в момента тези забранителни списъци, които ги правим, а те противоречат и на Конституцията.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Представям на Вашето внимание предложението за отпадане на чл. 41 от Изборния кодекс. Какво касае чл. 41? Това е предварително обявяване на видно място на предварителния избирателен списък. Към днешна дата в повечето случаи този член не се спазва поради липсата на място, където да бъде обявен този избирателен списък. Представете си едно училище, в което има 15 секции. Как ще разлепите по стените тези списъци, за да може да бъдат достъпни за гражданите 40 дни по-рано? Още повече че чл. 42 дава достатъчно много възможности на гражданина, който е решил, да провери къде ще гласува и дали има право на глас, да провери мястото на своята секция чрез интернет страницата на общината, чрез телефонно обаждане, чрез... Това, което в момента е записано в Изборния кодекс, е стара норма, която в повечето случаи не работи и създава страшно много затруднения на общинските администрации. Попитайте секретаря на Вашата община как и къде обявяват тези списъци, които освен всичко съдържат три имена, адрес и лични данни. Как се опазват тези списъци от вандализъм, от метрологичните условия и дали реално някой ходи, за да види къде ще гласува? В момента, в който отидеш до секцията, за да видиш къде ще гласуваш, ти вече реално знаеш коя е твоята секция. Абсолютно ненужен член е, който създава много повече затруднения за организирането на изборите. Благодаря, уважаема госпожо Сидорова. Реплики? Реплика от господин Кирилов, а после – господин Хамид. Заповядайте, господин Кирилов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаема колега Сидорова, аз бих казал, че във вчерашния ден не влязохме в подробен дебат за Вашето предложение. Вашите колеги

ако стоим в рамките на чисто правните аргументи, предложението Ви е обосновано и логично, действително ще стане по-нататък в предложенията и в дебата, а първо го обсъждаме. И понастоящем има публичен регистър, който е на страницата на Централната избирателна комисия и може да се извърши тази проверка. Спорим с Вашата парламентарна група по това какъв точно е този публичен регистър и бих казал, че във вчерашния ден, въпреки времето – радвам се, че и ГРАО присъстваха, обясниха по убедителен начин за колегите колегите да разберат какъв е действащият регистър на сайта на Централната избирателна комисия. Казвам го без предубеждение и общо-взето, според мен, по този въпрос колегите трябва да разсъждават по-скоро организационно, отколкото да виждат някакъв политически контекст в нещата. Ако търсехме такъв контекст, аз щях да Ви обвиня директно, че налагате липсата на прозрачност и хората няма да могат да извършат тази справка. Но е вярно, че

в много общини, в много райони на България, които ходят и проверяват дали са в списъците, а ако установят, че ги няма, после звънят в ГРАО да питат защо ги няма. Не може там, където има някакви нарушения и нормата не се спазва, оттам да извличаме извод, че нормата трябва да бъде отменена. Примерът, който давам по повод на други текстове, е това, че шофьорите нарушават и карат с превишена скорост – да отменим ли ограничението в Закона за движение по пътищата, защото се нарушава? Има много български граждани, които проверяват списъците, гледат. Аз разбирам Вашето предложение, а искате да кажете, че то е остаряло и ще минем към технологични решения, както каза господин Кирилов, но има малки населени места където по-възрастните хора нямат тази технологична възможност – вместо да събират пари за компютри, събират пари за един хляб, а някой път и това не могат да правят. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Хамид. Трета реплика? Не виждам. За дуплика, госпожо Сидорова? Няма да има дуплика. Други изказвания, колеги?

се изменя така: „(2) Избирателните списъци се публикуват не по-късно от 40 дни преди изборния ден. При избора за членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници и за кметове

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Това предложение беше свързано с предложението да отпадне чл. 41. Все още имате възможност да преосмислите Вашето решение и да подкрепите отпадането на обявяването на хартиените списъци по витрини витрини на магазини, по училища, по спирки и както каза господин Кирилов, нека да вървим към дигитализацията. Телефонен разговор може всеки да проведе или да провери в общината в малките населени места, господин Хамид, сигурна съм в това. А особено в малките населени места хората отдавна знаят къде гласуват. Винаги гласуват на едно и също място. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Кристина Сидорова за създаване

Предложение на народния представител Анна Александрова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Данаил Кирилов и Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 1: „§ 1. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 5: ал. 5: „(5) При отмяна на решение за отхвърляне Централната избирателна комисия постановява ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от членовете й.“

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! С този текст започва една плеяда от норми, за която колегите в началото на заседанието говориха. Централната избирателна комисия взема решенията си с две трети от своите гласове и това не е изненада. Защо? Това гарантира в крайна сметка представителността, легитимността и възможността в България да действа демокрацията. Защото тези две трети на Централната избирателна комисия, като постоянно действащ орган, разглеждаща най-важните решения в изборите, гарантират най-малкото, че една политическа сила или в колаборация с друга, няма да се самовъзпроизвежда чрез тези решения. И какво става с този текст? Когато решението е оспорено и Върховният съд го върне в Централната избирателна комисия, тя вече взема новото си решение с една втора от гласовете, което на практика ще позволи много бързо да се преминава към едно утвърждаване, угодно за управляващите.

Ако това е начинът, във всички материални закони Вие трябва сега да приемете текстове, в които, когато колективен орган не изпълни решението на Върховния съд, дайте да намалим мнозинствата, с които се взема решението и в крайна сметка да може да го направи. Това не е правнотехническо средство, това е политически текст, който Вие предлагате и ще си приемете най-вероятно за утвърждаване на това управление, за неговото бетониране. И когато говорим за служебни победи,

виждам. Други изказвания? Господин Кирилов, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Много продължително дебатирахме по тези предложения. Ще представя на Вашето внимание следното: действително предложението е направено от колегата Анна Александрова. Аз се присъединявам към нейното предложение, което не можах да подпиша чисто физически в момента, в който то беше направено. Тези предложения следват логиката на изменението на Административнопроцесуалния кодекс. Казвам го, за да не го повтарям още пет или шест пъти: те съответстват на становището на Пленума на Върховния административен съд и на тяхната практика. Смятам, че по процесуалната логика на тези предложения никой от колегите няма съмнение с оглед едногодишния дебат във връзка изменението на Административнопроцесуалния кодекс. И във вчерашния дебат, който бих казал, че беше по същество и съществен, поставих въпроса не на председателя на Върховния административен съд, а на председателя на Четвърто отделение – съдия Хинова.

кои са най-типичните случаи, които описват хипотезата, която дискутирахме тогава и в момента. Съдията посочи следния пример: отказ от регистрация на ЦИК. Обжалва се пред Върховния административен съд. Върховният административен съд казва: налице са основания за регистрация, изискванията на Закона са изпълнени. Връща повторно преписката на Централната избирателна комисия. Централната избирателна комисия пак не приема решение за регистрация на този кандидат. Кандидатът остава нерегистриран, колеги. колегите правозащитници да ме чуят: кандидатът остава нерегистриран. Нарушено е неговото пасивно избирателно право. Той вече няма процесуален способ за защита и ние казваме: нищо повече не може да се направи. Съдия Хитова в този случай ми напомни, че ние сме осъждани, България е осъждана в Европейския съд на правата на човека. Не сме дискутирали и не сме изследвали кое длъжностно лице или кое друго лице е виновно. Каква е неговата отговорност – дали е по Закона за държавния служител, или е по друг закон,

това са частни случаи. Нашето предложение е в рамките на добросъвестния дебат, защото все пак ясно ще видите в движението на отделните параграфи кога сме имали нормален дебат, кога сме имали не особено конструктивен такъв дебат. Ние направихме предложение: нека и тук да предвидим специален кворум. Текстът, предложен на Вашето внимание, е с мнозинство повече от половината от всички членове на Комисията. Времето ми изтича, но бих обсъждал подробно и ако имам възможност за това и становището на Венецианската комисия в тази връзка. „По-добре е – казва Венецианската комисия – да има изрично решение, отколкото да няма никакво решение.“ Забележете, че тук имаме вече решение на най-висшия ни съд – на

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колега Кирилов, Вие засегнахте, за съжаление, много слабо в изказването си становището на Венецианската комисия, тъй като стана честа практика от началото на тези дебати да се цитира. Аз също ще Ви цитирам Венецианската комисия, която точно по този повод казва следното: „Тъй като членовете на избирателните комисии се назначават от политически партии, съществува риск от поляризиране, ако не политизиране на обсъжданията в Избирателната комисия, като е възможно вземането на важни решения да бъде блокирано. Препоръчва се преоценка на изисканото мнозинство от две трети в светлината на придобития на следващите избори опит.“ Край на цитата. Ясно е, че Венецианската комисия Комисията за демокрация чрез право, както е официалното ѝ наименование, ни препоръчва досегашната редакция на текста да претърпи корекция. Тази корекция е направена и смятам, че в Правна комисия стигнахме до най-доброто възможно разрешение, а именно, като предвидихме кворумът да бъде квалифициран – той да бъде 50 плюс един не от присъстващите, каквото беше първоначалното предложение на вносителя, а 50 плюс един от всички членове на Комисията, с което, от една страна, се осигурява квалифицирано мнозинство, а от друга страна, се постига и изискването, препоръчано в Доклада на Комисията за демокрация чрез право, известна като Венецианска комисия. Вие дадохте, колега Кирилов, пример с блокиране на регистрацията на кандидат, но това може да се случи с всяко едно друго решение, като по този начин на практика Централната избирателна комисия не отговаря на основните изисквания на Закона – да взема решения, които да са законосъобразни, съответно да изпълняват решенията на съда. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Митев. Втора реплика?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Текстът е изключително важен за изборния процес дебатите по него преминаха интересно. Основният мотив, за да се разбере и от не-юристи, е, че когато едно решение на Комисията стигне до съд, той го отмени и даде задължителни указания, и се върне обратно в тази Комисия, тя не може да вземе решение с две трети. Тоест, тук говорим за неспазване на съдебно решение. И вместо да принудим субекта да спазва решенията и да възтържествува върховенството на закона, ние заобикаляме този закон и сваляме кворума, с който се взима решение – 50%.

Оттам ще се хвърли и сянка върху изборния процес, че управляващите искат еднолично и без да се съобразяват с малките партии или с опозицията, да вземат решение. Това от своя страна ще породи напрежение и недоверие в изборния процес, от който ще загубят всички в тази зала. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Божанков. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Зарков. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, тук сме изправени пред демонстрация на това как се използва един проблем, между другото незначителен, за да се прокарат политически изгодни тези. Проблемът е, че се случва и се е случвало 13 пъти. Не е някаква масова практика, но се случва Върховният административен съд съд да реши, че дадено решение на колегиалния орган е взето в нарушение на Закона, да даде задължителни указания за това как то трябва да бъде взето правилно, но въпреки това органът, който трябва да изпълни това решение, да не го направи. То се връща в Административния съд и се създава въртележка. Както казах, това не се случва често, но се случва това е проблемът. Предлагат ни се решения, които не само че не се мерят точно там, където е проблемът, но и не го решават. Защо не се мерят точно – защото очевидно е, че решения трябва да се търсят при този, които не изпълнява Закона, а не той да се нагласи. Иначе, какво означава това? Представете си,

и ние вместо да спазим конституционното решение, да тръгнем да променяме кворумите, по които се взима. И каква е логиката, когато един орган отказва да вземе правилното решение, ние да направим вземането на това решение по-лесно? Естествено е, че няма логика. Нещо повече, правилното решение би било да се намерят механизми – ако щете с административнонаказателни процедури, ако щете с начина на търсене на дисциплинарна отговорност от онези, които не решават да спазят Закона. Уважаема госпожо Председател, миналата седмица говорихме по Вашия законопроект за Наказателния кодекс, Ваша инициатива. Един от проблемите беше, че някои от насилниците не спазват заповедта за ограничение, която им е издадена от съда. Какво направихме? Направихме така, че да има много по-сериозни санкции за тези нарушители, а не направихме така, че да им е по-лесно да нарушат разпореждането на съда. Сбъркана логика! И още нещо, нищо няма да променим, защото онази ЦИК, която е решила да не изпълни решението, тя може да не го изпълни и с по-малко мнозинство. Проблемът на въртележката ще остане същият – вместо да се качи с две трети, ще се качи с 50 плюс 1. Тоест проблемът въобще няма да се реши – тези 13 случая ще останат 13. Всъщност дали ще останат 13, или ще се качат, или ще намалеят зависи от хората, които изпращаме в ЦИК – друг въпрос. И накрая, причината да има две трети мнозинство е много важна. Причината е да не се гарантира директно автоматично превъзходство на една политическа сила или политическа конфигурация над другите, което да ù позволи по политически причини да не спазва Кодекса. Тоест причината е точно обратната на това, което ни се предлага, и ние вървим в грешната посока. Моля Ви, приемете най-чистосърдечно нашите аргументи, съобразете се с причините, поради които квалифицираните мнозинства са изградени на първо четене, и ако искате, да се концентрираме върху проблема там, където съществува, а не вместо да решаваме този, да създаваме други, между другото далеч по тежки, защото засягат

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Сам по себе си

В настоящия Изборен кодекс има такова квалифицирано специфично мнозинство от две трети, когато се касае за върнато решение от

не сте го съобразили изобщо с ал. 3, че дори извън заседания ЦИК може да вземе такова решение, за което са били необходими две трети мнозинство, с повече от половината от присъстващите, които могат да са и трима човека, което

Решенията в ЦИК и изобщо в органите, които следят за изборите, да могат да се вземат еднопартийно – това е целта! Това е целта, за да не се съобразяват с квотите на останалите парламентарно представени партии или тези в Европейския съюз, които имат свои членове в Централната избирателна комисия, и мнозинството да може да си взема самό всякакви решения по всяко време – всъщност това е целта на този текст и на промяната. Нищо повече, нищо по-малко!

на обхвата на текста на Закона на първо четене. Тук се предлага нещо съвсем друго, съвсем различно от първо четене, което беше първоначалното предложение, касаещо на практика отмяната на машинното гласуване. Това е нещо съвсем друго друго и мисля, че е недопустимо, уважаема госпожо Председател. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! За празника го имайте предвид, защото празниците днес са най-малко два. Искам Искам да заявя защо гласувах отрицателно, защо гласувах „против“. Нямаше как да гласувам не само заради принципа, за който се води спора. Гласувах „против“ и заради неточния доклад на Правната комисия. В предложението на госпожа Александрова има текст, който въобще не се засегна в така представения доклад

Благодаря, уважаеми господин Председател. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „Създава се § ...: „§ … В чл. 57, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 9 се изменя така: „9. създава и поддържа публичен регистър на избирателите, които се вписват с име, единен граждански номер (личен номер), постоянен и настоящ адрес; за целта Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява на Централната избирателна комисия безвъзмезден достъп до данните в регистъра на населението;“ 2. Създава се т. 9а: „9а. осигурява възможност на всеки избирател за справка в регистъра по т. 9 по единен граждански номер (личен номер).“ Комисията не подкрепя предложението.

Благодаря Ви, господин Председател. Благодаря за разбирането. Двете предложения засягат различни теми и са от различни автори, така че заслужават да бъдат обсъдени отделно с цел да запознаем народните представители с въпросите, които се поставят пред тях. Тъй като, както стана ясно, те нямаха много време да ги прегледат предварително. По същество: от 2014 г. насам съществува задължение за Централната избирателна комисия да води Публичен регистър на избирателите. Тоест не регистър на хората, имащи право на глас, а регистър на хората, упражнили гласа си. Тази идея навремето е заложена като въвеждане на така наречената „активна регистрация“ и е вървяла със съответната процедура в Преходните разпоредби. Подобна идея предлагаме и ние днес, така че това е първата част от едно общо предложение. По политически и конституционни причини, поради санкции, които бяха предвидени за негласуване, активната регистрация отпадна от крайния вариант на Кодекса, но остана задължението на ЦИК да води Публичен регистър на избирателите. Такъв регистър, за такива цели пет години по-късно, няма! Не е създаден! С нашето предложение целим да го създадем. Правим и друго предложение: искаме ЦИК да има право на директен достъп до базата данни на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“, за да може да актуализира този списък, защото с течение на времето, и ще стане ясно как може да стане, когато разглеждаме Преходните и заключителни разпоредби, този списък би бил много по-адекватен, да служи за база, за начало, по което се изготвят избирателните списъци. Само миналия месец разбрахме, че между данните, които се съдържат в ГРАО и които служат за база на избирателните списъци, и данните на Националния статистически институт за хората, живеещи в България, разликата е от милион и половина души един милион и половина! И когато говорим за мъртви души, не говорим толкова за хора, които са починали и са упражнили правото си на глас – не че не се случва, но не това е основният проблем. Основният проблем е хората, многото хора, които са напуснали страната, естествено, без да сменят своите регистрации, и които се водят по адреси, появяват се по адреси, но практически не са там. И това се знае от всички. Преди почти 30 години – в 1991 г., тук, от тази трибуна, след първите свободни избори в България, се води спор между тогавашните загубили и тогавашните победители. Тогавашните победители са от БСП. Загубилите обвиняват победителите, че са използвали 550 хиляди мъртви души. Дали са били прави или не, аз не мога да кажа днес. Мога да кажа обаче, че от 1991 г. до 2019 г. държавата ни не намира начин да се противопостави на този проблем, на това съмнение, ако щете. Така че този публичен регистър на избирателите е необходим. Има голяма разлика дали започвате да градите избирателния списък от три милиона и половина души, колкото са гласували на последните избори например, или от осем милиона, колкото се появяват в „Гражданска регистрация и административно обслужване“. Това е стъпка напред. Това е нашето предложение. И моля Ви, ако решите и продължавате да го отхвърляте, кажете поне как решаваме този въпрос. Има и нещо друго, което също е свързано. Да приемем, че няма как да се направи мащабна реформа в гражданската регистрация от днес до европейските избори. Тежка е – разбираемо. Но можем да направим сравнително лесно така, че хората да проверят дали са гласували. Казвам: можем да направим така, че да има достъп до този публичен регистър на избирателите, така че наш съгражданин или съгражданка, която живее в Мелбърн от три години, да провери дали вчера не е гласувала в Търговище. Можем да го направим. И това е дало резултат. Помните ли, преди време имаше проблем с фалшиви подписи по подписките, които партиите събират за различни избори? Имаше проблем, че се попълваха от партийни функционери накуп. Този проблем се реши, когато се създаде начин да се прави справка в ЦИК дали някой не се е подписал от Ваше име. Това се направи с поправки в закона и проблемът до голяма степен се реши. С това предложение предлагаме две неща. Първо, да започнем най-накрая да изчистваме избирателните списъци, и, второ, да дадем възможност на хората да контролират дали някой не злоупотребява с данните им. Благодаря. (Частични ръкопляскания Реплики? Имате думата за реплика, уважаеми господин Ангелов. Господин Председател! Господин Зарков, с Вас сме имали възможността да спорим по тази тема. Това, което предлагате Вие, няма по никакъв начин да промени нещата от гледна точка на крайния изборен резултат. Тези хора, които казвате, че живеят в чужбина, а са регистрирани някъде, не са мъртви души, те са реални хора, които съществуват. Те могат да живеят зад граница, могат да живеят в друга община и така нататък, те не са мъртви души. Това няма да промени крайния резултат. Ние също сме предлагали активната регистрация с оглед на това гражданското общество да се регистрира и тези, които са се регистрирали, да гласуват, за да има оптимален резултат, но в крайна сметка това, което предлагате, просто няма да промени нищо. Това, за което говорите, и давате примери от мрачното минало на първите години на демокрацията, е факт. Тогава наистина имаше гласуване на мъртви души, защото тогава все още партийното многообразие в държавата не беше разпространено.

имала надмощие и е избрала или назначила членовете на комисиите, се случваха тези неща – хората, които ги няма там, да ги отбележат, че са гласували и да пуснат бюлетина от тяхно име. Това го имаше и е факт. Сега обаче живеем в други времена. В България има сигурно сто политически партии. Най-малко 60 участват на избори. Всяка от тях, които са парламентарно представени, имат членове на комисиите,

е много трудно някъде да бъде направена такава измама. По-скоро, ако има измама, тя може да е при броенето на бюлетините или при пренасянето на бюлетините, а не толкова при гласуването. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ангелов. Втора реплика? Имате думата, уважаеми господин Кирилов. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Взимам реплика, за да Ви уверя в следното. Аз бях склонен да подкрепя това предложение на опозицията, защото то съответства напълно на сегашния текст на т. 9 в ал. 1 на чл. 57. Изключително полезно обаче беше уточнението, което направи директорът на ГРАО. Радвам се, за втори път казвам това, че директорът на ГРАО подробно обясни технологията на изпълнение на сегашното задължение по закон и на администрирането и оперирането с настоящия регистър. Това беше и нашият аргумент в дебатите досега, че всъщност колегите от опозицията не са разбрали съдържанието, действието на един регистър, който го има и е публично достъпен на интернет страницата на Централната избирателна комисия. По отношение проверката с ЕГН, както е написано тук, за да няма емоции, няма да ескалирам кой какви текстове пише и доколко ги разбира, но ще се позова на решение на Комисията за защита на личните данни, която изрично задължава всички администрации на лични данни, да предоставят справка по повече от един идентификационен критерий. Това не е съобразено и по никакъв начин не е решено с това предложение. И сега, уважаеми колеги, може да се извърши проверка по обстоятелството гласувало ли е, или не е гласувало определено лице. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, позволете ми да благодаря на репликиращите и да се опитам да им отговоря. Господин Ангелов, не съм твърдял, че мъртвите души са починали хора. Напротив, опитвах се да обясня, че под този общ термин се обяснява фактът, че очевидно в избирателните списъци – такива и по начина, по който се печатат днес, има много повече хора от тези, които упражняват правото си на глас в пъти.

Тоест проблем съществува. Защо това е проблем? Защото това създава резерв на гласове, тоест хора, които имат право да гласуват, за които се знае, че няма да гласуват, тъй като кметът или местните хора там знаят, че от години не живеят на съответния адрес и това може да допринесе за допълване на бюлетината или за нагласяне на резултатите. И това се случва днес. Днес! Не Ви връщам назад във времето, макар че някои предложения от тук ни връщат във времето от преди 1991 По отношение на това, което каза господин Кирилов. Вижте, справки могат да се правят по всякакъв начин – не Ви харесва с ЕГН, да измислим ПИК, може да провери всеки един от Вас в детската градина, къде ли не, начини има. Много е важно да се създаде тази възможност и към момента аз твърдя, че я няма. Твърдя, че този публичен регистър на избирателя, какъвто е замислен и какъвто е трябвало да бъде по т. 9 на Закона, не е създаден и искам той да бъде създаден. Искам той да бъде разработен така, че ако не на тези избори, на следващите да имаме ясна база данни, от която да започнем да градим списъците. Иначе колкото и да ми обяснявате, че всичко е наред, НСИ казва, че тук има шест милиона, а ГРАО ни обяснява, че има осем милиона избиратели. Това здравият разум не го приема. Ние предлагаме решение. Вие го отхвърляте, не предлагате нищо, вдигате рамене и казвате: „В крайна сметка така си е добре.“ Не, не е добре.

Имате думата, уважаеми господин Кирилов. Уважаеми колеги, с риск да повторя част от доводите на колегата Зарков, мисля, че голямата част от нас в залата, независимо от кой регион са избрани, са се сблъсквали с това несъответствие в избирателните списъци. Дълги години подред, между другото, си спомням, че несъответствието в избирателните списъци, раздутите избирателни списъци са били едно от основните неща, които публично се обсъждаха по отношение на това как би могло да се въздейства върху изборния процес. Аз не вярвам да има депутат, а не вярвам да има и гражданин в България, който да не е наясно, че това е ключов проблем за избирателната ни система. Механизмът, по който винаги се решават подобни неща, тоест се отхвърлят и не се решават, е винаги този. Аз не съм участвал в самата изработка на текстовете, но внимателно наблюдавах, докато това се правеше. Знам, че колегите бяха абсолютно задълбочени в това да намерят начина, по който да решим един траен проблем на избирателната система. Те предлагат едно решение. Добре, приемам, че имаме забележки към решението, въпреки че от 1991 г. насам избирателите списъци не се актуализират

Това, което аз видях с очите си, е, че ние се опитахме да разработим решение, което в една или друга степен да работи. Добре де, аз разбирам, ако насреща стоеше предложение, което да дава отговор и което да решава проблема – нямам съмнение, че всеки от Вас този проблем го е срещал в избирателните си райони, тогава разбирам съпротивата. Но когато тази съпротива идва, без да има решение на очевиден проблем, това, колеги, е същото, което се случва 28 години. Това всъщност е причината за 8-те процента рейтинг на Народното събрание, това всъщност е причината за отдалечаването на гражданите от така наречените „елити“, това е причината, поради която на нас гледат като на абсолютно безсмислени хора в тази зала, защото 28 години нямаме решение на този проблем. Аз бих подкрепил всяко решение, което дадете. Господа от Патриотите, дайте решение! Защото в края на краищата, извинявам се на колегите от ДПС, но основните подозрения за използване на излишните хора в избирателните списъци, падат към тях. И сега изведнъж се оказва, че Вие защитавате позицията, и аз даже не разбирам защо! Все пак съм бил депутат пет години и половина в смесен район и знам, че там нееднократно е имало подозрения в село еди-кое си как се гласува и кои в крайна сметка са в списъците. Това не Ви ли интересува? Не е ли Ваша тема? Защо не дадете решение? Отговорът, че това решение, приемам, сигурно не е най-съвършеното, въпреки че ние не измислихме друго, дайте Вашето решение. Защото в противен случай, господа Патриоти, независимо че сте първи мандат тук, Вие ставате част от всички онези 28 години, в които по същия начин се отхвърляха решенията. Благодаря Ви.

Не смятах да вземам думата за изказване, все пак не съм и специалист по по Изборния кодекс, но съм длъжен да направя няколко уточнения. Когато говорим за решаване на проблеми и когато говорим за това как да намерим оптималния вариант, трябва да предлагаме наистина оптимален вариант. Ако, примерно, БСП искаха да направят такъв вариант и тези хора, които живеят трайно извън населените места, предложете тогава за всеки един избор да има уседналост. И тогава се решава проблемът. Сега имаме уседналост за местни избори и за евроизбори. Предложете и за парламентарни, и за президентски, тогава тези хора, които не живеят по населените места, ще бъдат извадени от списъците и ще има актуален списък. Ето го решението на проблема. Явно Вие може би не смеете да предложите нещо подобно, защото на парламентарни и на президентски избори и Вашата партия зависи от гласуването на тези хора. като ги извадим от списъците и човекът дойде, върнал се отнякъде, и няма принцип на уседналост, например за парламентарни избори, с личната си карта, където пише постоянния адрес и секцията, в която трябва да гласува, кой ще го спре да гласува?! Той има право да гласува. Какво решавате тогава? Как ще спрете екскурзията, например, която твърдите, че ДПС правят?! Не може да я спрете по този начин. Идват си хората, няма принцип на уседналост и си гласуват в секцията. Това е факт! Не може да го спреш за това, че го няма в избирателния списък, например, защото е отсъствал дълго време. Няма принцип на уседналост постоянен адрес, идва в секцията, дописват го в списъка и гласува. Затова казвам, че това, което предлагате, може да е в правилната посока, да се търси вариант, но няма да реши нищо. Това е истината!

Вие във Вашето изказване не казахте нещо съществено. Не затова, че „Обединени патриоти“ не е за първи път в българския парламент, а това, че в миналия парламент „Обединени патриоти“ бяха инициатори и през 2016 г. ние дълго дебатирахме дефиницията „гласуването е задължително“ и какви биха били последиците при неизпълняване на това? Казахме: задължение, което е граждански дълг на всеки избирател! Тогава това също ни го припомнихте. Ние предвидихме такъв механизъм. Този механизъм беше: ако в два поредни избора от едни и същ вид едно лице не е участвало, то тогава да отпада от списъка, но да може, ако се яви, и откъдето се появи, да може по най-бърз начин да се впише в избирателните списъци. Какво стана, колеги? Омбудсманът на България провидя в това пак противоконституционност. Конституционният съд отмени нашата квазиактивна регистрация, която всъщност беше единствената последица от думата „задължително гласуване“. Патриотите, които тогава не бяха „Обединени“, но бяха в парламента, и ГЕРБ решихме този казус. Дали сме решение.

на втората минута да ме санкционирате за просрочване на времето. точно във времето. Господин Кутев – отстъпвате? Господин Проданов, имате думата. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Ангелов, опитвате се да дадете някаква рецепта за решаване на проблема с мъртвите души в изборните списъци с тезата за отседналостта. Още върви скандалът с паспортите за българското гражданство, което издавате. Знаете ли, че в София, само в София има 10 секции с по над 1500 избиратели, точно регистрирани от такива граждани, с такива издадени български паспорти? В крайна сметка те имат тази уседналост, с която Вие предлагате да се реши проблемът. Те не живеят в България, не упражняват изборните си права и нямат никакво желание и намерение да го правят. Лошото е, че тези списъци и хора се използват доста често точно за манипулиране на вота в дадени райони и в дадени населени места. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Проданов. Господин Кутев – имате думата.

депутат от управляващото мнозинство казва: „Ами, Вие, ако искахте да решите този проблем, щяхте да направите еди-какво си“, затова взимам и репликата. Ние сме от опозицията, а Вие сте от управлението. А Вие, ако искахте да го решите, как щяхте да направите?! всичките тези неща – дали уседналостта е пътят към това, е друг разговор. И дали изобщо нашата точка има общо с уседналостта – това също е друг разговор. Но въпросът е, че в момента отговорността за всички решения е на мнозинството, което управлява и от което Вие сте част, а ми обяснявате, че ако БСП е искало да реши, е трябвало да го направи. А Вие къде сте в тази схема?! Вие не сте ли депутат от управляващото мнозинство, който би трябвало да предложи верните решения, съгласявайки се, че такъв проблем има? Поне аз това разбрах досега. Така че застанете си на висотата на депутат от управляващото мнозинство и дайте предложенията, които аз тук не виждам. Благодаря, уважаеми господин Кутев. Имате думата за дуплика, уважаеми господин Ангелов. Господин Председател! Господин Кирилов, прав сте, не дадох примера, но разказах какво се случва по принцип, когато един човек е изваден от списъка и винаги може да отиде да гласува. Относно репликиращите господа от БСП. Съвсем целенасочено, вземайки думата вече няколко пъти, не съм си позволил да се заяждам на политическа тема, да правя политическо изказване, а да говорим конкретно за ситуацията. На мен наистина ми е неприятно, че и господин Проданов, и господин Кутев изкараха разговора изкараха разговора в момента по тази тема чисто като политически, което не е нормално, нали? Няма връзка с това кой има българско гражданство и кой няма българско гражданство. Това са български граждани! Това са българи! Те могат да се регистрират навсякъде, където си пожелаят, защото това е тяхната държава. Оттук насетне, когато давате примери къде се било манипулирало, излезте и кажете: ето тук, тези хора са манипулирали изборите. Тук тези хора са манипулирали изборите! Защото, като говорим, едно общо изказване, без никакви факти и доказателства вътре, правим политическо изказване, а не решаваме проблемите, за които говорим в момента. Това е моята молба. По тази тема по никакъв начин не си позволих политическо изказване, напротив

В крайна сметка, господин Ангелов, във Вашата дуплика Вие правите такива заключения, че ние имаме политически изказвания. Каня Ви, ако искате, след заседанието, да Ви дам пример с 10 секции по 1500 избиратели – това са 15 хиляди избиратели, с резултатите, които се получават там, с хора, които са фиктивно на тези адреси, за да могат да получат българско гражданство. хиляди избиратели е голям проблем, защото това наистина изкривява вота. Така че не го приемайте като политически, а като реален проблем, който дебатираме и се опитваме да намерим решение на него. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Проданов. Реплики?

има проблем със самия вот в България, с отразяването му, с изборния резултат, изобщо с целия процес по гласуване. Той не е отминал или застинал в миналото. Той е сега – в настоящето, ще бъде и в бъдещето. Какъв е проблемът? Ще се опитам да го обясня възможно най разбираемо. Една секция – малка секционна избирателна комисия, в малко населено място, с еди-колко си броя членове на секционната комисия – хората се познават. Става обяд, бай Иван е решил да обядва, остават n брой членове в СИК и те решават, че еди-кой си няма да дойде – знаят, че не е в съответното село, подписват го и гласуват вместо него. След това се отразява в изборния протокол: гласували еди-колко си, еди-как си. Това става, разбира се, и в по големи секционни избирателни комисии. Всички Вие сте били свидетели, били сте запознавани с този проблем – и цялата българска общественост, но не искате да го разрешите по никакъв начин. Тук не става въпрос за някакви противоконституционни предложения, каквото беше задължителното гласуване. Това е задължително право, малко като дървено желязо. Аз и тогава съм го казвал. Става въпрос за един наистина сериозен проблем и тук може да се въведат и други данни, да кажем: лична карта, номер на паспорт, ПИК, както каза колегата Зарков. Какво предлагаме ние? Да се създаде един регистър и след това всеки един български гражданин да може да провери в този регистър, с този код или ЕГН, или някакви комбинации от код и ЕГН, дали е гласувал, или някой го е подписал, фалшифицирал му е подписа и е гласувал вместо него, след което да може да сезира компетентните органи. Да каже: „Ей, аз в този ден не съм си бил вкъщи – бях на море, например, и не съм гласувал, но там съм отразен, че съм гласувал.“ Независимо за кого и как. Затова ние предлагаме това нещо да се изчисти. Вие какво предлагате? Първо, отмяна на практика на машинното гласуване. Второ, въвеждане на диктатура в изборната администрация. Мнозинство ли?! Какво беше това нещо мнозинство?! Квалифицирани две трети. Откъде накъде?! Какво беше това нещо демокрация?! Няма смисъл от нея! Ние да си разрешаваме. Предлагаме някакво разрешение – да има прозрачност, да има регистър, хората да могат да проверят дали са гласували. Откъде накъде?! Не може! И то без никакви доводи. Разбира се, доводите са едни и същи от години насетне. И когато сме го предлагали, и сега, като го предлагаме, не може да стане, сакън, видите ли, защото това ще наруши на някои от партиите изборната процедура, купуването и продаването на гласове, което е престъпление, уважаеми народни представители. Благодаря Ви.

Моля, продължете, господин Байчев. това, което ние предлагаме, е заложено в самия Закон, в Избирателния кодекс – Централната избирателна комисия да създаде Публичен регистър на избирателя. Няма да се връщам на мотивите, които моите колеги представиха в своите изказвания. Само ще добавя, че съм изцяло съгласен с тях и ги подкрепям. Ще се върна малко по-назад, тъй като съм задавал въпрос на министъра на регионалното развитие и благоустройството – тогава беше господин Нанков, и водихме този дебат с него. В един частен разговор, ей там отстрани, господин Нанков каза, че съм прав и ми стиска палци. Само че, колеги, това нещо със стискане на палци или кълки няма да стане, да си го кажем. Ние правим предложение, независимо дали на Вас Ви харесва или не. Ние го правим, защото сме убедени, че това е начинът, по който могат да бъдат изчистени избирателните списъци. Ако Вие имате по добро предложение, направете го. Нека да го обсъдим.

От друга страна, изчистването на списъците ще може да ни покаже и каква е тежестта на мандата във всеки един избирателен район, което мисля, че е от полза за всяка една партия, за да може да види своята представителност. Отново се връщам на нашето предложение, колеги. Нашето предложение е за спазване на Закона. Ако няма да го спазваме – кажете. Ако спазването на Закона пречи на изборния процес, също го кажете, но нека да бъде ясно заявено. Благодаря Ви.

Благодаря, уважаеми господин Председател! Уважаеми колеги, всъщност предложението на колегите от БСП и сега съществува като т. 9. Действащата т. 9 я има, там е предвиден този регистър, като в случая се допълва какви данни ще се вписват в регистъра.

това се вижда, като погледнете края на Доклада и предлагания § 22а, където се предвижда да се вземат данните от последните парламентарни избори и на тази база да се правят избирателните списъци. Аз не мога да разбера, не виждам и не мога да проумея каква е идеята на този регистър, след като няма да бъдат вписани всички избиратели. Може би след това поредната атака от страна на опозицията ще е: „Вие лишавате гражданите от право на глас. Не всички избиратели са вписани в избирателния списък.“ Ако ще има такъв регистър, то трябва да е на всички граждани с избирателни права. И тук напомням за решението на Конституционния съд от 2017 г., когато беше направен опит за въвеждане на активна регистрация. Това предложение, което предлагате, не е ново, то е правено вече при приемането на Изборния кодекс през 2014 г. и е отпаднало поради мотиви за противоконституционност. Ако идеята е да има Регистър, за да се проверява ЕГН, и който иска да провери дали не е подписан в списък, когато не е гласувал,

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Митев! Ще се опитам репликата ми да бъде кратка. Вие бяхте абсолютно прав,

как по този начин се отнема правото на лицата, как може да се заличават лица от списъците… пледоарии в тази посока. Няма да обявявам, че те са били свързани с инициативата на омбудсмана да постави този въпрос пред Конституционния съд. Искам дебело да подчертая,

да види източника – да види списъка от изборния ден, да види подписан ли е, или не е подписан. Проверката е проста. И има право след това да иска поправка. Въобще все едно няма никакъв режим за отстраняване на обстоятелства по избирателните списъци. Моля Ви се!

България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колега! Ние сме го предложили. Това предложение се съдържа в т. 9а – осигурява възможност на всеки избирател за справка в регистъра по т. 9. А този регистър е публичен и той е централен. От всяка една точка по интернет човек може да провери гласувал ли е, или не е гласувал. Аз не виждам какво толкова се плашите от това нещо. Вие сега имате една такава отговорност – да кажем коалиционна ли е, трапезна ли е към ГЕРБ, няма да влизам в Вие си знаете, но утре това нещо, което сега гласувате, ще се обърне включително и срещу Вас. Включително, защото Ваши избиратели, които ще гласуват за „Обединени патриоти“,

в България има ли изборни манипулации, в България използват ли се мъртвите души, за да се самовъзпроизвежда една власт в управлението? Вие сега ще станете и ще ми отговорите. Има ли в България използване на списъците с хора, които не са в страната? Станете и кажете. Защото това е нашето решение на този проблем, който ние виждаме. Вие виждате ли проблем? Защото вчера аз бях в Правната комисия и отговорите бяха, че срокът в „Преходните и заключителните разпоредби“ бил кратък. Ами, предложете го за есента за изборите. А на господин Кирилов ще кажа едно: господин Кирилов, няма нормални хора, които да приемат Изборен кодекс в европейска държава, в Правна комисия до 00,30 ч., за да можете Вие да броите от коя политическа сила колко човека стоят до 00,30 ч. с Вас, за да си говорят остроумици. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Милков, поставихте под въпрос нещо. Уважаеми господин Митев, имате думата за дуплика. Благодаря, уважаеми господин Председател. Благодаря и на репликиращите, отзад напред. Уважаеми колега Милков, аз не съм съд и нямам намерение да произнасям тук решения по отношение на това дали има, или няма манипулации. Факт е, че до този момент има едно-единствено решение на Конституционния съд за касиране на един мандат. Това е по отношение на Вашия въпрос. Смятам обаче друго, смятам, че ако бъде прието в този вид Вашето предложение, особено с тази добавка на финала на доклада на Правната комисия по този законопроект, ще отворим вратата към невероятно много дописвания на списъците, тъй като много хора няма да попаднат в тези списъци някои по субективни, други обаче по обективни причини. Вместо да решим проблем, създаваме нов. Не това е начинът за изчистване на така наречените „мъртви души“. Ние предложихме вариант. Колегата Кирилов е прав, предложихме вариант в миналия парламент. Омбудсманът на републиката госпожа Манолова тогава атакува тези текстове, Конституционният съд се произнесе. Не мога да разбера Вашето упорство по отношение на предлагане на текстове, които влизат в разрез с Конституцията, отхвърлени са при гласуването на Кодекса от Вашето мнозинство тогава, 2014 г., и повторно Конституционният съд се е произнесъл, че не това е правилното правно решение от 2017 г. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев.

Между другото, второто изречение от това, което е написано в сегашния Кодекс, го има и в нашето предложение, като: „Създава се т. 9а“, тъй като ние изменяме т. 9. Така че върху втората част няма да се спирам. Тя и сега съществува. Искам да обърна внимание обаче за Публичния регистър. Няколко пъти колегите, които от нашата партия и от нашата коалиция излязоха и защитаваха тезата, казаха, че е крайно време да направим така, че Законът да отговоря на действителността и този регистър, който е на избирателите, все пак да бъде регистър – максимално близък до хората, които имат право да гласуват, към онези, които са живи, към онези, които съществуват тук, и към онези, които проявяват желанието да гласуват. Защото колкото по-далеч е този списък и този публичен регистър от избирателите, колкото повече имена има в този списък, част от които, както вече казахме, са с числа до един милион девиация от реално гласуващи и реално съществуващи в списъка, толкова по-ощетени са малките партии. Съвсем сериозно Ви го казвам, нищо, че това е може би в ущърб на двете големи партии тук. Колкото по-голяма е базата, върху която се изчислява прагът, толкова по-малка и нищожна е вероятността малки партии да влязат в парламента. Съществуването на нереални списъци създава проблем на демокрацията в държавата, създава проблем на демократичната представителност в държавата. Затова много от хората, които са навън, не се чувстват парламентарно представени. И това е една от причините, за да се чувстват така тези хора – голям брой уж избиратели като база, върху която се изчисляват процентът и прагът за влизане в парламента, и реалният брой на такива избиратели. И да не се чудят някои от сегашните партии, които са тук в момента и които няма да подкрепят нашите предложения – защо в един следващ парламент няма да влязат. Именно поради тази причина – голям брой, голяма база, голям праг, нереален, за съжаление, и направен специално така. Може би тенденцията е някога в бъдеще да станем една двупартийна система, в която две големи партии да си разпределят баницата в държавата. Демокрацията тогава къде отива?! Спомнете си какво Ви казах в началото за Закона и за неговото наименование и ще видите, че съм бил прав, в това число и по този текст. Много Ви моля, подкрепете го в интерес на хората, в интерес на по-голямата демокрация, в интерес на по-голямата представителност на хората в този парламент. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Ерменков. Реплики?

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Личното ми наблюдение показва, че от всеки 10 българи девет смятат, че изборите в България са съпътствани с изборни измами. Може би пресилвам нещата, но няма как да се отрече, че поне всеки втори българин мисли като мен – че изборите в България са съпътствани с изборни измами. Тези изборни измами, без значение какви какви са изборите – дали са европейски, дали са местни или национални, за парламент на републиката, ги има. Те са най разнообразни, като започнете от подмяна на протоколи, фалшификация на протоколите,

не предотвратява на 100% изборните измами, но поне дава някакви решения срещу част от тях – да се избегнат или поне тези практики да станат по-трудни за реализиране, а именно да се отчитат гласове на хора, които не са гласували, или пък да се отчитат гласовете на хора, които са в списъците, но са починали преди известно време. Аз мисля, че има неразбиране на нашето предложение. Нашето предложение не е заяждане, то не усложнява по никакъв начин

българин да може да провери в един регистър дали той е упражнил гласа си или ако не, дали някой от негово име не е упражнил този глас, защото изборното право е лично в случая?! Аз мисля, че ако днес Вие не приемете нашето предложение, още на 26 май може да се случи една такава интересна случка, която ще се опитам да Ви разкажа, тя ще звучи като виц. точно по параграфа е, за Регистъра, в който може да проверите дали сте гласували или не. Ако искате може да ми направите реплика, ще Ви отговоря за какво става въпрос.

упражнява правото си на глас и на излизане пита член на секционната комисия: „А моята съпруга дали гласува?“ Членът на комисията проверява и казва: „Да, тя гласува преди два часа.“ И този съвестен български гражданин натъжен и разплакан казва: „Ех, ако бях дошъл два часа по-рано, щях да я видя.“

регистър, всеки би могъл да проучи или да получи информация дали за починалия му роднина не е отчетен глас или пък за този, който е приятел или роднина в чужбина или самият той да е упражнил правото на глас от негово име. Не знам какво толкова възмутително казах, но ние предлагаме точно това да не става възможно. Благодаря Ви. Имате думата за реплика, уважаеми господин Николов.

да, разбирам, но тя трябва да е жива. С това, което казвате, създавате впечатление, или сте го прочели като виц някъде, или се опитвате да заблудите хора, които никога не са гласували. Това, аз Ви казвам най-отговорно, правил съм избори от 2007 г., досега всичките пъти съм участвал, не може да се случи! Не може да се случи! Когато има хора от различни партии, знаете, че като почине човек, личната карта се взима и се връща. Как така из един път е написан номерът и се подписал и кой се подписал вътре? Тогава може да питате председателя кой човек се е подписал за този човек, който е починал, списъкът не е предаден на Прокуратурата и той не си е свършил работата, как е станало това нещо? Аз Ви казвам, че това, което Вие давате като някаква теза или развивате тук от трибуната, не може да стане, просто се опитвате да симулирате и да защитите някакво предложение в тази част, по този начин изказана от Вас, което не може да стане. Може да има други вероятности и възможности, но точно по този начин – някой починал да е подписан и да е гласувал, е почти невъзможно. Трябва да е подкупена цялата комисия – цялата комисия от всички партии, някой да ги е подкупил, за да може този човек да гласува, което за мен е невъзможно. Благодаря.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 и бих поканила опонентите на това да извадят сайта на ГРАО и да ми покажат къде го има Публичния регистър. Уважаеми колеги, в сайта на ГРАО има таблиците с населението. Опитайте се в момента, всеки от Вас, докато водим този дебат, да си запишете ЕГН-то и да видите, че Вие никъде няма да можете да се видите. Публичен регистър в момента няма. Може да има някъде на книга, регистър, в самото ГРАО, но в Публичен регистър българските граждани да могат да се видят и да бъде съобразен със Закона за защитената информация или класифицираната, няма такъв. И тук не иронизирайте господин Гьоков, твърде опасно е всичко това. Аз съм чувала чудеса с Изборния кодекс. Вие чували ли сте за печатане на лични карти с лица, които живеят в чужбина? И кой трябва да бъде проверяван? Трябва да бъде проверявано МВР, нали? (Реплики от ГЕРБ.) Така че всичко това, което е българско и не само българско изобретение… …всичко това, когато хора гласуват по няколко пъти. Господин Гьоков, Вие сте абсолютно прав, изнервихте опозицията, но аз с репликата си подкрепям неговото предложение и настоявам за публичен... (Реплики от ГЕРБ.) И ако има достойнството един от Вас да донесе,

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Господин Гьоков, аз взимам тази реплика, подбуден от Вашето изказване от трибуната, което направихте във връзка с Вашето предложение. Приказки „една жена казала на пазара“, са най-малко неоснователни от трибуната на Народното събрание. Преждеговорившата госпожа Янкова също така възбуди една теза. Господа и дами от опозицията, членове от Вашата политическа сила във всички избори. Моля, не омаловажавайте техния труд. Всяка една политическа сила има представители в секционната избирателна комисия. има такива, дори внушения, защото аз приемам това като внушение – примерът, който даде господин Гьоков, съм сигурен, че не е от реално събитие и провеждане на изборите, но тогава има органи, които да се сезират. Не омаловажавайте труда на членовете на Вашите секционни избирателни комисии, защото тук влизаме в една огромна тема. Опитвайки се да защитите Вашата теза, се опитвате да заблудите българските граждани, че едва ли не изборите се провеждат от едни или други хора. Не, избирателна комисия, които са от всички политически сили. Всеки може да защитава своята кауза, теза и така нататък и точно това е принципът за провеждането на честни избори, защото след това всички тези хора се подписват на този протокол, който е достъпен, видим, публикуван, сканиран на сайта на ЦИК. Затова предната реплика на моя колега, която направи, е абсолютно правилна и уместна към Вас. Не може да давате пример, пример, пак го подчертавам – една жена казала на пазара. Покажете го къде се случва това, кажете в коя секционна избирателна комисия, да видим кои Ваши членове на БСП, които участват в провеждането на тези избори, са участвали в тази манипулация, за която Вие твърдите. Иначе всичко друго

ГЕРБ.) Господин Николов, аз не знам Вие колко сте участвали в избори и кой е стъпвал в секция и кой не е стъпвал, но аз съм бил от 1990 г. до първата си кандидатура за общински съветник, член на комисия, председател на комисия, заместник-председател на комисия. (Реплики От 1990 г. до момента, господин Николов! Така че аз много добре познавам изборния процес. Аз не знам и Вие как сте били участник през цялото време във всички комисии, след като сте били кандидат за нещо, но това е друг въпрос. Аз не знам от какво се страхувате. Щом казвате, че няма такива нарушения, които цитирам и са невъзможни, защо да го няма този регистър? Какъв Ви е проблемът? Още повече, че стои в Закона и там Не мога да разбера какво Ви притеснява? Вие, като казвате, че тези неща са невъзможни да се случат, господин Николов, господин Иванов, гарант ли сте за това, защото хората мислят по друг начин?! Аз Ви казах още в началото, че всеки девет от десет човека смятат, че в България изборният процес е съпътстван от изборни манипулации, или Вие не ходите сред хората, ами си седите тук и си приказвате помежду си, без да разбирате за какво става въпрос при хората. Госпожо Янкова, аз Ви благодаря, че обърнахте внимание на един проблем, с който аз съм запознат, с това, че се печатат фалшиви лични карти, и не ми казвайте, че няма такива неща, защото

предопределено или, както се казва, наблюдават всички седем човека, или девет човека, или единайсет, колкото е броят на комисиите? Какво правят тези хора, ако дойдат с такава напечатана фалшива карта на човек, който е починал, и човек, който е в чужбина? Това не ми казвате. Последно питам: какво лошо има в това един човек, който има съмнение дали някой не е гласувал от негово име, защото той не желае да гласува, да си провери дали някой не е упражнил правото на глас от негово име и да си търси правата по този начин от членовете на секционните комисии? Не смятате ли, че така ще внесем и малко по-голяма отговорност в членовете на секционните комисии, на тези, които отиват там само

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Процедурата ми е следната. Тя е искане, първо, за отлагане на гласуването по този параграф, второ, за обявяване на прекъсване – за даване на почивка за прекъсване на пленарното заседание за половин час, през който правя предложение за свикване за извънредно заседание на Комисията по правни въпроси със следните аргументи, уважаеми колеги. Ако спорим по този въпрос и този дебат продължи толкова дълго, няма да се връщам към дебата от вчера, но в частта втора точка от предложението на Корнелия Нинова и група народни представители, тоест механизъм за проверка и този механизъм го прилагахме в Закона за прякото участие на гражданите в държавното управление и местната власт. Имаме такава разработка за проверка на подписките. Този режим няма да можем директно да го имплантираме, за да замести лаконичната и неотносима уредба на т. 9а, но ще призовем и експертите от дирекция „Законодателство“, за да направим в допълнителен доклад ново предложение за механизъм за проверка на списъците. Пак повтарям: и сега има възможност да се провери „гласувал съм“ или „не съм гласувал“, но, за съжаление, за краткото време няма да можем да извикаме директора на ГРАО, който има полезни знания. Предложението ми е следното, почивка половин час, извънредно заседание на Комисията по правни въпроси в зала „Запад“ за допълнителен доклад по този въпрос, плюс, обявявам, ще поставя и въпроса за разширяване използването на машини. Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Колеги, ще подложа на гласуване първото предложение – да отложим гласуването. Прекъсвам заседанието за 30 минути.